Уважаеми колеги, радващо е, че поредният доклад за дейността на административните съдилища предизвика такъв интерес в пленарната зала. Радващо е, че се чуха изказвания от всички парламентарни групи, което общо-взето е необичайно за този състав на българския парламент, включително и с включването на неюристи и шефове на политически партии. партии. Според мен, произнасянето на патетични политически речи по една тема като работата на съдилищата е, бих казала, повече от неуместно, още повече, когато е гарнирано с откровени нападки срещу системата и намерение същата да бъде разрушавана, да се оказва натиск върху кадруването в съда, а в предни случаи, включително да се обсъждат и да се решават дела в Правната комисия или в пленарната зала. Може би е порок в някаква степен на представения доклад от шефа на административния съд неговата краткост, но даже и това очевидно не накара някои от народните представители да го прочетат. Ако го бяха прочели, сигурно щеше да им направи впечатлените динамиката в развитието на някои цифри. Например фактите, че за 2009 г. Върховният административен съд е разгледал 17 190 дела, от които са свършени 16 хил. 263. Може би на някой щеше да му направи впечатление, че голяма част от делата се решават в двумесечен срок, а най-дългият срок за решаване на едно административно дело е тримесечният. Може би някой щеше да прочете цифрите, че върховните административни съдии разглеждат средно годишно между 180 и 250 дела, което означава, че решават повече от едно дело дневно. Не знам за тези, които не са юристи, как точно им изглежда процедурата на разглеждане и решаване на едно административно дело, но в случая обикновената статистика е повече от неуместна. Не знам кой въведе изобщо тази практика – ефективността от работата на съдиите да се мери с броя на решените дела, и на кой му хрумна, че е нормално един съдия да решава средномесечно 30 дела – по едно на ден. Във всички случаи подобни сравнения са повече от неуместни и показват едно абсолютно неразбиране за същността на работата на българските съдилища. Според мен е стряскащо, че и част от колегите юристи се подвеждат по тази формална статистика като тук чухме някои авангардни идеи, включително за закриване на част от административните съдилища. Тази идея, ако е извършена от ГЕРБ, едва ли щеше да ни изненада, защото след закриването на малките общини, след идеята за закриването на болниците, като че ли закриването на съдилищата идва като една логична стъпка, но интересното е, че тази тема се подема от Синята коалиция, която както в сутрешния дебат, дебат, върши удобната работа, за да се финализират едни намерения на това управление. Може би не трябва да се изненадваме и на развоя на този дебат в контекста на общото говорене, особено от страна на управляващите, срещу съдебната система, в което тя се превърна в удобния и необходим грешник за всички неблагополучия в битката срещу престъпността, когато тя се превърна наистина в една боксова круша за всички неблагополучия, може би и за ред други управленски решения. Не е лесно да се работи в такава среда и моето изказване освен като представител на една парламентарна група – на Парламентарната е изказване на юрист, който е наясно със спецификата на работата в съдебната система и на гражданин, защото административните съдилища са тези, които са призвани да решават проблемите на българските граждани, да ги защитават от произвола на администрацията и наистина да бъдат арбитър в ежедневните проблеми, които има всеки гражданин. Може би защото имам представа каква е работата на един съдия, колко квалифициран, а напоследък неблагодарен е този труд, затова си давам сметка, че тук, от тази трибуна, предвид цифрите, които са представени пред народното представителство и то може би не си е направило труда да прочете, трябва да се кажат и няколко добри думи за честните, почтени и квалифицирани съдии, които са преобладаващата част сред българските магистрати.

административните съдии, защото това са съдилищата, които са призвани да решават споровете на гражданите с изпълнителната власт и да осъществяват контрол за законосъобразност тъкмо върху актовете на изпълнителната власт. Ако доверието към политиците се измерва относително често на избори, доверието в съдебната система и в магистратите е фундаментално и то е едно от устоите изобщо на демокрацията. Затова и моят призив от тази парламентарна трибуна и към съдиите е наистина да не се поддават на никакъв натиск, включително и на този на общественото мнение, защото те имат ангажимент да решават делата единствено и само спрямо закона и законовите правила. За да имат самочувствие да го правят, това, което очакват от тях българските граждани, е наистина да се очистят от тези 5% магистрати, които представляват лъжицата катран в кацата с мед изобщо на българската система. Защото, за да имаш самочувствието да се изправиш срещу едни неоснователни атаки, наистина трябва да бъдеш образец на почтеност, на професионализъм и на никакви съмнения за поддаване на други интереси. В тази посока, мисля, че председателят на Върховния административен съд е един пример за това, че наистина човек макар и да произхожда от средите на магистратурата, макар и да представлява най-големия съд, бих казала – най модерният съд, може да бъде достатъчно обективен и спрямо недъзите, които има съдебната система, и най-вече ръководеното от него съдилище. Що се отнася до опитите тук, в тази зала, да започне един конституционен дебат, мисля, че Коалиция за България нееднократно е доказала, че ние не бягаме от този дебат. Напротив, ние търсим такъв дебат, но тези, които го започват по една съвършено различна тема, нито имат капацитета, нито имат потенциала, нито очевидно имат желанието да водят наистина сериозен разговор за Конституцията, за евентуално необходимите промени в нея. По повод предложенията, които са направени в доклада на Върховния административен съд за промени в подсъдността и за промени в редица закони, трябва да призная, че предишното мнозинство е длъжник на Върховния административен съд, най-вече поради това, че нямахме докрай волята наистина да променим законодателството в посока, която да гарантира едно по-равномерно разпределяне на делата, една по-равномерна натовареност както на регионалните административни съдилища, така и на Върховния административен съд. Това е една посока, в която може да работи сегашното мнозинство с подкрепата и на другите парламентарни партии, но във всички случаи това не трябва да става за сметка на достъпа на българските граждани до правораздаване и в никакъв случай по линията на най-малкото съпротивление, а именно

за да дам отговор на словата, които бяха изречени за Девети септември от името на Коалиция за България. Очаквах дясното управление на ГЕРБ да реагира на тези слова и след като то не реагира – а негова е, така да се каже, то носи знамето в това отношение – ще си позволя да прочета един текст. Навършват се, наистина, 66 години от Девети септември, началото на комунистическия режим у нас. Тогава бе прекъснат европейският ни път, избран още през ХІХ век от строителите на съвременна България. След този ден антифашистката кауза беше превърната от Съветския съюз и нейните сателити в инструмент на терора и аргумент на потисничеството. Бе свалено правителство, което бе обявило война на нацистка Германия и бе обезоръжило немските войски в страната. Бяха извършени беззакония, насилие и масови убийства. България бе вкарана в социалистическия лагер. Унищожена беше многопартийната система. У нас започна утопичен експеримент, който забави с десетилетия нашето развитие. За нас и за всички народи от Източна Европа този експеримент завърши, както и Втората световна война, с падането на Берлинската стена през 1989 г. Българският комунизъм потъпка човешките права и принципите на конституционализма – началата, върху които започна изграждането на обединена Европа. Диктатурата отне свободата на българските граждани и унизи човешкото достойнство, организира мащабни репресии на цели етнически и религиозни общности, но не постигна справедливост и благоденствие. Българската модернизация се провали от затворената и неефективна система на държавното планово стопанство. Комунизмът рухна в сблъсък с ценностите на европейската цивилизация и стопанските реалности на модерния свят. Провали се социален експеримент, основан върху идеологически илюзии и политическо насилие. „Днес, когато България е пред прага на Европейския съюз и месеци след приемането й в НАТО, се правят опити за героизиране на Девети септември. Всичко това е в противоречие с победилата кауза на българската демокрация. В Европа отдавна демократите, както отдясно, така и отляво, заклеймиха комунизма като форма на тоталитаризъм.” Сега ще разберете какво чета: „Ние, народните представители от Тридесет и деветото Народно събрание осъждаме комунистическия режим, установен в България на 9 септември 1944 г. и отдаваме почит на жертвите му. Противопоставяме се на всички опити за реабилитация на неговите символи и фалшификации на комунистическото минало”, на което бяхте свидетели сутринта. Надявам се искрено, че на всеки Девети септември оттук нататък, когато от името на социалистите се поиска думата, за да се извърши реабилитация на някои от символите на комунизма или да се фалшифицира комунистическото минало, тук ще се намери народен представител да стане и да прочете ето тази декларация, която е приета на 9 септември 2004 г. Няма нужда да им се говори нищо повече! Благодаря ви. И аз благодаря. Уважаеми колеги, други изказвания по Доклада за административните съдилища? Няма. Прекратявам разискванията. Господин Пенчев, заповядайте.

Това, че бях съгласен с всичките изказващи, е, защото действително всеки един от изказващите даваше добри идеи, които лично аз съм обмислял дълго време. Първо, имаше ли смисъл да има административни съдилища? Да, подкрепям изцяло казаното от госпожа Михайлова: това беше най-хубавото нещо, което се случи през тези двадесет години на съдебната система. Това бяха наченките на истинската реформа. Защо? Защото това е реформата – да направиш структури, които да работят по-добре. Това се случи с административните съдилища – и веднага ще кажа, защо не отделения? Съгласно Административнопроцесуалния кодекс всички дела, образувани до 2007 г., се довършват от съдилища, които са заварени. В момента в Софийски градски съд например действа административно отделение, което безуспешно, повтарям безуспешно, се опитва да довърши дела, образувани 2000, 2001, 2002 г., не успява и не успява! И няма да успява още дълги години. Е, затова може би беше по-добре да има Софийския административен съд, който ги свърши в горе-долу разумни срокове. Тук на господин Янев ще отговоря: аз не знаех, че делото за избор за кмет на София е продължило осем месеца. Това не е правилно, това е безобразие, това противоречи на Закона за местните избори, където има точен срок, в който трябва да се свършват делата. И ще обърна внимание на ръководителя на Административния съд И понеже се обръщам към господин Янев, аз нямам нищо против, тези двадесет въпроса, които имате към мене, да ми ги предадете и аз ще Ви отговоря. От друга страна, трябва ли да има административна реформа, както каза госпожа Михайлова, на административните съдилища. Госпожо Михайлова, трябва да има административна реформа на всичките съдилища, на цялата съдебна система. Това искам да Ви кажа. Защото тези съдилища, които имат по пет дела на месец, в същите

моята кариера започна преди 30 години в гр. Своге – районен съдия. Бях единствен съдия и председател, имаше един прокурор. Вършихме добра работа. В момента в гр. Своге има 4 районни съдии и 4 прокурори. Ако някой ми каже, че населението на Своге се е увеличило четири пъти за тези 30 години или пък делата са се увеличили 4 пъти, ще сбърка. Не е вярно, намалели са. Това се е случвало, уважаеми госпожи и господа, през тези 20 години. Това се е случвало в съдебната система. И ако неудачните назначения, ако връзкарските назначения са били под прицела на обществото, под прицела на голяма част от самите магистрати, то никой никога не се е опитвал да говори

достъпът до правосъдие е основно европейско изискване. Не можем да накараме човечеца от село да пътува стотици километри, за да получи правосъдие. Този въпрос също трябва да бъде решен. Дали ще има отделение на съдилища, дали ще има изнесени състави, това е въпрос на организация, който трябва да го реши парламентът и Висшият съдебен съвет,

че Европейската комисия е критикувала административните съдилища. Никога! Никога Европейската комисия, която във всеки доклад критикува съдебната система, не само че не е критикувала административните съдилища, напротив, тя ги е хвалила и е отбелязвала, че има реформа, че има административни съдилища, избрани по един почтен начин – съдиите, с всеобщ конкурс и това е добре за системата. Това го има в европейските доклади, така че аз не съм съгласен с това. Недейте да идентифицирате административните съдии с цялата съдебна система.

По повод на това, че съм искал да Ви съдя – не е вярно! Никога не съм имал намерение да Ви съдя по простата причина, че когато съм на този пост, аз съм длъжен да търпя всякакви изказвания по мой адрес. Това ми е, както се казва, отговорността и тежестта. По повод на Вашето искане за оставка – да! Вие сте последователен и всяка година ми искате оставката. Аз ще Ви отговоря защо не съм си я подал досега. Не защото ме е страх и това колко е страшно, защото мисля, че съм показал в тези години мандат, че не съм от най-страхливите,

констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.” Гласували

Със становището на Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Лазаров. Заповядайте, господин Лазаров.

На заседание, проведено на 24 юни 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа Доклад на Прокуратурата на Република България за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2009 г., внесен от Висшия съдебен съвет на 28 май 2010 г. На заседанието присъстваха: от Главна прокуратура – господин Борис Велчев – главен прокурор, господин Валери Първанов – заместник-главен прокурор;

като е отчетена и работата на разследващите органи. Той съдържа обобщена информация за дейността на повече от 400 структури на прокуратурата, следствието, разследващите органи от МВР и Министерство на отбраната Анализирани са тенденциите на регистрираната и наказана престъпност, като са използвани статистиката на МВР за регистрирани и разкрити престъпления, както и данните на прокуратурата за предадени на съд и осъдени лице. Отчетено е и взаимодействието с ДАНС, Министерство на финансите, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и други административни органи и неправителствени организации. Представени са постигнатите общи резултати в противодействието на престъпността. Те са сравнени със съответните данни от 2007 и 2008 г., на базата на което са направени оценки и изводи. Очертани са проблемните области, посочени са предприетите мерки от страна на прокуратурата за тяхното решаване, поставени са конкретни проблеми от материално и процесуалноправен характер, както и такива, свързани с цялостното реформиране на съдебната система и на прокуратурата в частност, които са от компетентност на Народното събрание. Акцентът в доклада е поставен върху делата от особен обществен интерес, образувани за престъпления, свързани с организираната престъпност, корупцията, злоупотреби с финансовите средства на Европейския съюз и други тежки престъпления. Докладът е в обем от 259 страници, структурирани в 5 раздела, и е придружен с 6 приложения. Обхватът и структурата му съответстват на изискванията на Висшия съдебен съвет в това отношение. Настоящето становище си поставя за цел да открои на базата на доклада на прокуратурата основните й постижения и проблеми при прилагането на закона с оглед на предоставените от Конституцията законодателна функция и контролни правомощия на Народното събрание. От тази гледна точка интерес представляват данните в Раздел I „Обобщени изводи за дейността на прокуратурата и разследващите органи”. В този раздел на Доклада се съдържат обобщени данни за постигнатите резултати и тенденциите в противодействието на престъпността, формулират се проблемите и се посочват предприетите мерки за решаването им.

Коефициентът на престъпност за 2009 г. е 1593 и бележи ръст от 109 престъпления на 100 хил. души население в сравнение с 2008 г. и от 22,4 спрямо 2007 г. Структурата на регистрираните през 2009 г. криминални престъпления се запазват в наблюдаваните през последните години параметри. Доминират престъпленията против собствеността (63,2%), следвани от общоопасните престъпления (24,8%) и престъпленията против личността (4,6%). През 2009 г. са разкрити 58 хил. 82 криминални престъпления, което представлява 48% от регистрираните криминални престъпления и бележи минимално намаление в сравнение с

Запазва се структурата на разкритата икономическа престъпност: престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система представляват 33%, документните престъпления (31,4%), престъпления против държавната и общинска собственост (23,4%), престъпления против дейността на държавните органи и обществени организации (5%). Преустановена е дейността на 176 организирани престъпни групи. По отношение на прокурорските преписки по следствения надзор в доклада е отбелязано, че през последните три години прокурорите работят по над 400 хил. преписки годишно, като се констатира и непрекъснат ръст – 6% спрямо 2008 г., и 3% спрямо 2007 г. Като причина за това се сочи множеството сигнали от граждани и институции за различни нередности, по които прокуратурата трябва да се произнесе с мотивиран акт, независимо дали има извършено престъпление или не. Делът на решените спрямо общо наблюдаваните преписи през 2009 г. е 92%. Подобрена е срочността на решаването им – 86% от тях са решени в рамките на един месец, като за 2007 г. този процент е 79%. По отношение на досъдебните производства в доклада е посочено, че през 2009 г. на производство са били 213 хил. 151 дела (с 4% повече в сравнение с 2008 г.). Новообразуваните дела са 139 хил. 894, с 6 % повече в сравнение с 2008 г. Тези образувани дела - досъдебни производства представляват 66% от делата на производство. Намалял е броят на спрените дела: от 961 хил. 713 през януари 2007 до 654 хил. 334 в края на 2009 г., като 98% от тях са спрени поради неразкриване от полицейските органи на извършителите.

99% от прекратените по давност дела са срещу неизвестен извършител. Налице е трайна тенденция на увеличаване броя на незабавните и бързите производства. Те са общо 12 хил. за 2009 г. при 11 хил. 351 за 2008 г. и 10 хил. 024 за 2007 г. Като проблем във връзка с тези производства са посочени сравнително кратките срокове, в които трябва да се извършат множество формални и излишни действия. Поради това в 1/3 от случаите те се преобразуват в производства по общия ред. През 2009 г. прокурорите са решили 93% от делата, по които е приключило разследването, като в 97% от случаите са се произнесли в 1-месечен срок от получаване на делото. Съдът е одобрил 99,1% от неотложните следствени действия и е дал разрешения за използване на СРС в 99% от случите. Исканията за задържане под стража са уважени в 83% от случаите, като в 14% от тях е взета мярка домашен арест или друга по-лека мярка, а в 3% са отхвърлени като неоснователни. 2,5% от прекратените от прокурора досъдебни производства са отменени от съда, а 1,5% от горестоящ прокурор. Относно внесените в съда прокурорски актове

По 96,5% от внесените прокурорски актове първоинстанционните съдилища са постановили осъдителни и санкционни съдебни решения. Броят на тези съдебни решения е 43 хил. 558 и те са постановени срещу 49 хил. 86,7% от предадените на съд лица са осъдени с влязла в сила присъда, а 4% са оправдани с влязла в сила присъда. Продължава тенденцията за намаляване на броя на върнатите от съда дела. През 2009 г. на прокуратурата са върнати 6% от внесените в съда дела при 8% за 2008 г. и 10% за 2007 г. Докладът съдържа конкретни данни относно дейността на прокуратурата за противодействие на организираната престъпност, корупцията, престъпленията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, изпирането на пари, данъчните и други финансови престъпления, незаконния трафик на хора и наркотици. Посочено е, че тези дела от особен обществен интерес представляват само 5,8% от делата, но са определящи за доверието на обществото към съдебната система. Отбелязан е ръст на новообразуваните дела в сравнение с 2008

актове по посочените по-горе дела са увеличени с 26%, а предадените на съд лица със 17%. Най-значително е увеличението на предадените на съд лица за злоупотреби с еврофондове – 8 пъти повече в сравнение с 2008 г.

Във връзка с вида на наложените наказания през 2009 г. в доклада е отбелязан ръст на наказанията, различни от ефективно и условно лишаване от свобода, налагани в около 2/3 от случаите. Прокуратурата поддържа предложението си от предходни години за диференциация на престъпленията на леки и тежки, декриминализация на голяма част от престъпленията по действащия Наказателен кодекс и създаване на специализирани структури със съответна процедура за противодействие на тежката престъпност. През 2009 г. прокурорите са изпълнили 36 хил. 283 от изпратените им от съда 26 хил. 675 присъди, което представлява 99% от тях. По отношение на административно-съдебния надзор – проверени са

при 17 хил. 200 за 2008 г. и 22 хил. 777 за 2007 г. Относно международното сътрудничество е отчетено увеличение на броя на издадените Европейски заповеди за арест, извършените екстрадиции, трансфери на наказателно производство и изпълнените молби за международна правна помощ. Като проблем е отбелязано забавянето на изпълнението на изпратени от прокуратурата молби за международна правна помощ. В доклада е отчетено увеличение на средната годишна натовареност на прокурорите в териториалните структури, както и във ВКП Голямата им натовареност се отчита като проблем, който се преодолява с вътрешноорганизационни средства. Предлагат се законодателни промени за ограничаване на формализма и диференциация на престъпленията и на наказателната процедура. Прокуратурата отбелязва в доклада наличието на ефективна вътрешноинституционална система за контрол; постигната максимална прозрачност и отчетност в рамките на закона; засилено информационно обезпечаване, но, от друга страна, нефункционирането на Единната информационна система за противодействие на престъпността е отчетено като проблем. В доклада се сочат проблеми от законодателен характер пред работата на прокуратурата.

Раздел II “Дейност на териториалните прокуратури” съдържа обширна информация относно: преписките по следствения надзор, структурата на регистрираните и разкрити престъпления по данни на МВР, броя досъдебни производства, приключените новообразуваните досъдебни производства, пострадалите физически лица; бързите и незабавните производства, броя на решените досъдебни производства и видовете актове, с които това е направено, данни относно спрените и прекратени дела, данни относно исканията за използване на СРС, за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража, образувани, разгледани и решени дела, осъдителни и санкционни решения; осъдени и санкционирани лица. Общият брой преписки, по които са работили прокурорите от териториалните прокуратури през 2009 г., е 351 хил. 800 при 332 хил. 734 за 2008

Констатира се увеличение с 12,8% на образуваните през 2009 г. преписки. Решени са 322 046 или 91,5% от наблюдаваните преписки. Средната годишна натовареност на един прокурор в териториалните структури – 698 постановени прокурорски актове, заедно с броя участия в съдебни заседания. Раздел III е посветен на дейността на ВКП.

доклада се съдържат данни за броя на преписките, по които са работили прокурорите от ВКП и за тяхната натовареност. През 2009 г. тези преписки са 45 029, при 38 646 за 2008

Прокурорите от ВКП са решили 44 248 или 98,2% от преписките, участвали са в съдебни заседания по 2303 дела. В края на 2009 г. са останали нерешени 620 преписки или 1,4%. През 2009 г. във ВКП са работили реално 90,3 прокурори при 91 за 2008 г. Увеличена е средната им натовареност. Всеки от тях е работил средно по 499 499 преписки при 425 за 2008 г. като е решил 490 от тях при 373 за 2008 г.

за тяхната натовареност, за взаимодействието им с контролни органи, за проблемите при прилагането на нормативната уредба и предложенията им за законодателни промени. През 2009 г. прокурорите от териториалните прокуратури са участвали в съдебни заседания по 24 229 административни дела. дела. За 2008 г. участието в тези дела е по-високо – 33 536. Това се дължи на по-малкия брой първоинстанционни дела, по които участва прокурор задължително или по преценка. Нараства обаче броят на преписките по надзор за законност. През 2009 г. те са 10 609 при 10 245 за 2008 г. Увеличението е с 3,55% 2008 г. и с 20,35% спрямо 2007 г., когато образуваните преписки са 8512. Прокурорите от отдел “Административно-съдебен надзор” са участвали в общо 843 открити съдебни заседания по 11 871 административни дела при 826 съдебни заседания по 11 194 административни дела за 2008 г. Прокурорите от отдел “Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите” са работили общо по 465 преписки, като средната натовареност на прокурор е 66 преписки. Броят на преписките за 2008 г. е бил 387, а за В отдела “Информация, анализи и методическо ръководство” през 2009 г. са образувани 214 входящи и изходящи преписки. В Раздел V са формулирани следните приоритети за дейността на прокуратурата и разследващите орани през 2010 г. и в по-дългосрочен план: ефективно противодействие на престъпността; подобряване качеството и срочността на разследване; - задълбочаване на взаимодействието и оперативното сътрудничество с органите по предотвратяване, разкриване и разследване на престъпленията; подобряване взаимодействието с контролните органи и активиране на дейността на надзора за законност по отношение на тяхната дейност; - регулярно анализиране в национален мащаб на резултатите от разследванията и особено на тежката престъпност; - активен диалог и интегриран подход за разрешаване на на проблемите в дейността на прокуратурата и разследващите орани от компетентността на законодателната и изпълнителната власт; - повишаване на професионалната квалификация, включително чуждоезиковото обучение, на прокурори и разследващи органи; продължаване на дейността по уеднаквяване на противоречивата прокурорска практика; активна дейност по изготвяне на искания до ВКС и ВАС за уеднаквяване на противоречивата съдебна практика; пълноценно използване на достиженията на съвременните информационни технологии; - повишаване на общественото доверие и на европейските институции по отношение дейността на правоприлагащите органи и превръщане на прокуратурата в признат гарант на държавния и обществения интерес. последвалото обсъждане на доклада взеха участие народните представители Четин Казак, Тодор Димитров, Искра Фидосова, Христо Бисеров, Екатерина Михайлова, Анастас Анастасов, Любен Корнезов, Явор Нотев, както и Радка Петрова като член на Народните представители се обединиха около становището, че докладът е добре структуриран и подробно представя дейността на прокуратурата през 2009 г., която се е увеличила по обем в сравнение с 2008 г. Като проблеми пред прокуратурата продължават да стоят голямата й натовареност, особено в София, която съчетана с лошите материални условия, при които работят прокурорите, снижава професионално равнище на тяхната дейност и затруднява повишаването на професионалната им квалификация. същото време много по-малката натовареност на военните прокуратури и военните следователи поставя въпроса за тяхното бъдеще. Дейността на прокуратурата се затруднява и от това, че е често сезирана от граждани и институции с всякакви сигнали, които излизат извън пределите на нейната компетентност, което позволява на контролните органи да се чувстват комфортно и да не проявяват нужната активност. Малко на брой и с недобро качество са сигналите до прокуратурата, подадени от контролните органи. Всичко това налага цялостен преглед на системата от тези органи и на тяхната дейност. Следва да бъде отбелязано, че продължава положителната тенденция за подобряване на качеството и срочността на постановените прокурорски актове, което се изразява и в намаления брой прекратени по давност наказателни дела. Изключително положителна роля за противодействието на организираната престъпност са изиграли създадените съвместни екипи за разследване. Остава необходимостта от предприемане на всички възможни вътрешноорганизационни мерки за преодоляване на нееднаквото натоварване на различните прокуратури и за намаляване на осъдителните решения срещу прокуратурата по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси направи следните констатации и препоръки във връзка с дейността на прокуратурата, както и във връзка с изготвянето на Доклада на прокуратурата за прилагането на закона и дейността на разследващите органи през 2010 г. и следващите години: 1. Прокуратурата да следва формулираните в Доклада приоритети, като обърне особено внимание на повишаване на професионалната квалификация на прокурорите и разследващите органи; 2. Да се използват съществуващите вътрешноорганизационни и контролни механизми, с които да се регулират публичните изявления на прокурори по неприключили наказателни дела; 3. Прокуратурата да проявява по-голяма активност при изразяване на своята позиция и предложения за решаване на констатираните проблеми в работата й пред другите държавни органи. 4. В Доклада за 2010 г. и следващите години да бъдат включени подробни данни за броя осъдителни решения срещу прокуратурата по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди, причините причините за тях, наказателните дела, във връзка с които са постановени, санкционираните прокурори, изплатените обезщетения. В края на дискусията Комисията по правни въпроси с 18 гласа „за”

Приема Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2009 г., № 011-00-3, внесен от Висшия

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Мисля, че едно от нещата, за които нашият доклад не може да бъде критикуван, е, че е кратък. Ние се опитахме да направим доклада си за миналата година малко по-кратък от предишния, но не успяхме да го свалим под около 300 страници. И това не е случайно – има огромна по обем дейност, която трябва да отчетем. Ако сравните докладите, които внасяме след последните конституционни изменения в Народното събрание, и следите динамиката на цифрите в тях, вие ще установите една относителна устойчивост. Нараства броят на регистрираните и разкрити престъпления, но това нарастване е незначително. Запазва се като устойчива цифра с мънички увеличения през годините броят на хората, предадени на съд. Аз няма да повтарям статистиката или поне не цялата статистика, в никакъв случай, която беше изнесена в доклада на Правната комисия и народните представители имаха възможност да я чуят. Позволих си да отделя пред скоби само няколко цифри, за да очертая обема на работата в Прокуратурата и проблемите, с които се сблъскваме. Моля ви да обърнете внимание – не на всички цифри, защото една част от тях могат да бъдат тълкувани и като подвеждащи: колко е нараснал броят на делата е индикация за обема на работа, а не за качество на работа. Единствената индикация за качеството на работата е броят на осъдителните присъди. Аз ще си позволя, когато стигна дотам след няколко минутки, да акцентирам върху една трайна, устойчива, макар и за съжаление слабо изразена тенденция на нарастване на броя на осъдителните присъди. Иначе, за разлика от колегите в регионалните административни съдилища, за които слушахме преди почивката, в Прокуратурата обемът на работа е огромен. Той нараства с всяка година. Само един пример да дам – за последната година е нараснал с 6%. Когато говорим за 400 хил. преписки, тези 6% придобиват много сериозни очертания. Средната натовареност на един прокурор изисква през годината той да реши около 290 преписки, 175 досъдебни производства, да участва в 114 съдебни заседания, да прекрати по давност 117 дела, макар че за прекратените по давност дела ще се спра отделно, да спре 538 дела срещу неизвестен извършител. Представете си какъв огромен обем писмена работа – искам да подчертая, мотивирана писмена работа, трябва да извърши всеки един прокурор в Вероятно обърнахте внимание – в края на доклада на Правната комисия имаше една препоръка да активизираме предложенията си във връзка с работата на контролните органи. Аз сигурно започвам да досаждам с тази тема, затова няма да навлизам в детайли, но не мога да не отбележа, че през 2009 г. всички над 30 контролни органа в страната с всичките им регионални подразделения са внесли в Прокуратурата 1484 преписки и качеството им е било такова, че само по една трета от тях са започнали разследвания. В същото време броят на преписките, образувани чрез самосезиране от Прокуратурата по сигнали на медиите, е приблизително същият. Не е възможно медиите и цялата контролна система на страната да предоставят на Прокуратурата един и същи обем работа. Още един път искам да обърна внимание, че докато не се мобилизира цялата контролна система на държавата и докато всички очаквания в България се фокусират върху Прокуратурата, от която се очаква да реши всички проблеми на обществото, и ако е възможно – със средствата на наказателната репресия, особено ефективна Прокуратура няма да имаме. Иначе със задоволство мога да кажа, че по голямата част, 90% от преписките, решението се произнася в едномесечен срок. Опитали сме се да създадем някаква система на срочност в Прокуратурата. Ако внимателно четете доклада, една част от цифрите в него могат да ви се сторят непоследователни, но, уверявам ви, те имат своята логика. Ние отчитаме като неприключили наказателните производства, започнали и в края на 2009 г. Очевидно е, никой не очаква едно наказателно производство, започнало през м. октомври, ноември или декември 2009 г., да бъде приключено в рамките на същата година. Така че, за съжаление, винаги има една мъничка неяснота в статистиката, която води до непоследователност на пръв поглед. В Прокуратурата е работено по 213 хил. дела. Отделно от тези 213 хил. досъдебни производства, прокурорите периодически са извършвали надзор върху 700 хил. спрени такива производства. Опитвам се да ви спестя малко статистика. Съществено намаля броят на прекратените поради давност дела. Това е един от показателите, с които ние се гордеем.

След три много тежки години сега успяхме, през 2009 г., да свалим с 50% броя на прекратените поради давност дела. Те, разбира се, остават изключително висока цифра – 141 Тази цифра още веднъж говори, за съжаление, за недобро управление и в системата на МВР, и в системата на Прокуратурата, и в системата на следствието за последните 20 години. Хубавото на цялата тази история е, че от тези 141 хил. прекратени поради давност дела миналата година само 1% са били срещу известен извършител. Устойчив е броят на наказаните лица. Той действително може да варира през годините, но държи порядъка на 58 хиляди за последните три години. Хубаво е, че намалява бройката на върнатите от съда дела – това беше един критерий, по който и Комисията на Европейския съюз ни преценяваше много внимателно. Постепенно от 10% през 2007 г. и 8% през 2008 г., през 2009 г. те са били малко над 6. Не че и 6% са малко, но все пак една трайна, надявам се, устойчива тенденция на постепенно намаление е налице. Една от причините за това намаление е засиленият контрол в Прокуратурата, повишената взискателност и оттам – макар и частично, подобряване на качеството на работата. Моля ви да обърнете внимание върху следните цифри. Нараства броят на осъдените лица за определени категории престъпления. Ако преди две години за пране на пари в България са били осъдени 7 души, през миналата година са били осъдени 35. Това може би не е чувствително нарастване. Позволете да ви припомня, че през 2006 г. имахме много осъдени. Постепенно в България се създаде практика по делата за пране на пари и това се доказва в статистиката за осъдените лица.

Това е чувствително нарастване и сочи наистина подобрена ефективност. Същите са цифрите за трафика на хора, за данъчните престъпления, за трафика на наркотици. Всички цифри показват съществено нарастване. Особено се гордея с една цифра – цифрата за санкционираната организирана престъпност. Сигурно няма да ви се види особено значителен броят, но през 2009 г., която отчитаме, са били осъдени за участие в организирани престъпни групи 185 лица. И ако тази цифра не ви се струва особено значима, да я сравним с цифрата от 2007 г. – 77. Става дума за чувствително нарастване. Също добър показател за качеството на работа на Прокуратурата са оправдателните съдебни актове. Те варират през годините, но в последните три години стоят устойчиво под 4%. За 2009 г. цифрата е 3,65%. По останалите внесени прокурорски актове са постановени осъдителни съдебни актове. Напоследък често се коментира – и в медиите, и публично, въпросът за мерките за неотклонение. Те се превърнаха в някаква лакмусова хартия, по която се съди за бъдещия успех или неуспех на едно дело. Длъжен съм да ви кажа, че като цяло само 3% от исканията ни за тежки мерки за неотклонение, говоря за задържане под стража и за домашен арест, са отхвърлени от съдилищата. Три По всички останали дела съдилищата са се съобразявали с нашите аргументи. Една цифра, свързана с друг болезнен проблем – използването на специални разузнавателни средства. На практика всички искания за използване на специални разузнавателни средства – 99,3%, са уважени от съда, но това не е нещо, с което трябва да се гордеем. Използването на специални разузнавателни средства е изключително необходимо и полезно за определен кръг престъпления – онези, които се отличават с висока конспиративност, за дейността на организираните престъпни групи, при корупционни престъпления, но тяхното често използване деморализира разследването, кара разследващите органи и прокурорите да забравят, че специалните разузнавателни средства са последно средство. Те могат да се използват, когато няма други начини да се събере съответната процесуална информация. Позволих си да направя такова предложение в Комисията по правни въпроси, поддържам го и пред пленарната зала – налага се най-сетне да дисциплинираме органите, които използват специални разузнавателни средства, включително и прокуратурата. Разбирам, че не можем да направим това с вътрешни указания. Не можем да отнемем вътрешното убеждение на един прокурор да поиска или не специално разузнавателно средство. Но все пак предлагам да си плащаме, ние, прокуратурата, да имаме определен бюджет, за да може да се знае, че това е изключително скъпо нещо, което коства на държавата страшно много пари, страшно много време и към него трябва да се прибягва в изключителни случаи. Подобрена е работата по защитата на свидетели, но има статистики, с които ми се струва, че е излишно да занимавам Народното събрание. Няколко думи за общия надзор като функция на прокуратурата. Мисля, че това е необходима функция в наши дни, когато контролната система на страната обективно бездейства. Съзнавам, че тази функция по отношение на прокуратурата е с очаквания, които по-лесно биха изкристализирали, ако бъдат насочени към много контролни органи в страната. Вече имам повод да казвам, че ние отговаряме и за качеството на храните, и за незаконното строителство по Черноморското крайбрежие, и за реда в болниците, и за какво ли не. Много ми се иска да поставим нещата на тяхната правилна основа. Тези държавни органи, които имат съответните отговорности в тези сфери, в които отговарят, да си понесат отговорността, да наложат съответните административни санкции и само когато констатираните от тях нарушения имат характера на престъпна дейност, да ги изпращат при нас. Иначе в административното производство прокурорите са участвали в над 15 000 административни дела. Проверени са около 100 000 актове на административни органи. Установени са 5 218 нарушения по проверените актове. Уважаеми дами и господа народни представители, няма да навлизам повече в статистики. Ако вашите въпроси изискват това, ще се върна към тях след това. Ще си позволя да откроя още два много кратки акцента, с което ще завърша. Като отчете човек колко много са осъдителните актове на съда и оттам прави извод за ефективността на прокурорската работа, трябва да отчита и един друг факт. Около една трета, хайде да е по-малко от една трета, но горе-долу това е порядъкът, от всичките тези осъдителни актове са за каране в пияно състояние. Това не е особено сложна и престъпна дейност. Тя се разследва бързо, доказва се сравнително лесно. Критериите за доказването й са доста обективни. Поради това и осъдителните присъди там са гарантирани. Аз обаче се питам: при условие, че само шест на хиляда от всички извършители на такъв тип престъпления – каране в пияно състояние, биват наказани с лишаване от свобода,

може би си струва до приемането на нов Наказателен кодекс, по който зная, че е започнала работа в Министерството на правосъдието, да се направи една сравнително бърза преоценка на част от съставите в Наказателния кодекс и да се мине към една засилена декриминализация, не за да оставим ненаказани деяния, а за да натоварим контролните органи в страната с тяхното наказване. Защото и сега контролните органи биха наказали едно престъпление с глоба, и ние на практика го наказваме с глоба. Само че контролните органи могат да го направят много по-бързо, много по-ефективно, в една много по-малко формална процедура за разлика от нас. И последният въпрос, който бих искал да поставя на вашето внимание, е свързан със структура, която се изгради в прокуратурата с активното съдействие на МВР през последните три години това са тъй наречените смесени или съвместни екипи за разследване. Те бяха отбелязани с добра дума и в докладите на Европейската комисия, и в двете им части – тези, които се противопоставят на организираната престъпност, и тези, които имат за предмет престъпленията с еврофондовете.

че не е лоша идеята да се мисли и за специализирани съдилища. Зная, че тази тема е болезнена. Затова ще си позволя само две изречения. Аз съм привърженик на идеята за специализиран съд за борба с организираната престъпност. с организираната престъпност. Нищо повече. Много ми се иска този специализиран съд да бъде натоварен с това да разглежда най-тежките дела, които се отнасят до организираните престъпни групи, не всички дела за организирани престъпни групи, а тези, които са за организирани престъпни групи, създадени с цел убийства, отвличания, наркотрафик, пране на пари, а може би и още няколко такива добавки. Мисля си, че идеята за създаване на специализиран съд е добра. Трябва да внимаваме тя да не обрасне с допълнителни идеи. Не мисля, че е необходима особена специализация, за да бъдат съдени от специален съд народни представители, министри, кметове, магистрати. Затова бих си позволил да пледирам пред Народното събрание да осмисли още веднъж Законопроекта за създаване на специализирани съдилища и живот и здраве – да го остави в един редуциран вид. Ако този съд създаде добра съдебна практика и покаже възможности, допълнително може да бъде натоварен и с бъдещи отговорности. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Велчев, уважаеми колеги! Вземам думата, за да засегна няколко теми от предложения доклад от главния прокурор, на които искам да обърна внимание. Първата тема е нещо, с което завърши изложението на главния прокурор, без да влизам в темата за специализирания съд, защото дебатът предстои,

онова, което е започнало като работа, а именно създаването на нова наказателна политика. Ако на първо място не изработим наказателна политика, а след това да правим законите, ще направим грешка. Първо се прави концепцията, първо се залагат принципите. В нея трябва да сложим онова, което аз подкрепям в доклада на главния прокурор – че не може само с наказателна санкция да се постига ред и законност в държавата, че прокуратурата, разследването и съдът от част от делата, ако те минат по административен път, с административни санкции, а не непременно наказателни. Но това първо трябва да стане в концепцията. Ако не приемем първо каква да бъде наказателната политика и как ще я прилагаме, то да пишем Наказателен кодекс, да пишем Наказателно-процесуален кодекс, е работа на парче. Не че досега не сме го правили. И този парламент няма да е нито първият, нито последният, който работи на парче в тази тема. Само че това не е добре – не само за тези, които прилагат законите, но най-вече не е добре за българските граждани, защото системата не функционира добре. И през докладите, които ние сега виждаме и четем, виждаме запушените участъци. Зная, че в Министерството на правосъдието е започната работата. Само че започването на работата в Министерството на правосъдието не означава, че тя ще завърши докрай успешно. Защото такива опити имаше и преди. Моят призив днес е, макар че няма как да го запишем в решение, но ако има съгласие, можем да го реализираме:

беше на вниманието, поне на колегите от Синята коалиция. Този път и в комисия поставихме въпроса, видях, че и колеги от други парламентарни групи се включиха в този дебат. Искам да кажа, че въз основа на Доклада на главния прокурор миналата година, ние с народния представител Иван Костов зададохме въпрос към министър-председателя и сега ще кажа за какво – за дейността на контролните органи. В доклада миналата година имаше много смущаващи факти

Тоест подава се нещо, от което не излиза нищо. Това не е работа. Това е работа, която може дори да запуши системата. Данните за контролните органи от доклада миналата година бяха много лоши. В отговора на министър-председателя Бойко Борисов на въпроса, който зададохме, беше ангажимент да се подобри работата в контролните органи. За съжаление, това, което виждаме в тазгодишния доклад, вярно, че е за 2009 г., но тенденцията се влошава. Моят въпрос към Вас, господин главен прокурор, е: според Вас, на какво се дължи? Аз имам едно обяснение, но то е политическо и сигурно е само едно, и не бива да е само то. Едното ми обяснение: по средата на годината избори, смяна на властта, контролните органи не си вършат работата. Само че, ако това е обяснението, значи контролните органи наистина не са си на мястото, защото те трябва да си вършат работата, независимо от това кой управлява. Тяхната работа е да санкционират нарушенията. Да откриват и да санкционират, а когато е нещо по-голямо, да го пращат вече в Прокуратурата. Второто нещо, което искам да попитам, защото тук излиза като статистика, е, че към Прокуратурата се подава огромно количество сигнали, които практически са непроверени. Когато аз, като народен представител, подавам сигнал до Прокуратурата – правила съм го от името на нашата парламентарна група и в предишни парламенти сме подавали сигнали до Прокуратурата, но преди да ги подадем сядаме, изчитаме всичкия материал, събираме информация и едва тогава, на базата на тази информация и приложените документи, се обръщаме към Прокуратурата. От данните, които излизат тук, се вижда насипно състояние на преписки, които се стоварват в Прокуратурата и тя после нещо да прави. За мен това е много смущаващо и моят следващ въпрос, защото, пак казвам, имам специален интерес към дейността на контролните органи и от миналия доклад и ще продължа да гледам какво става и в следващия доклад: защо и какво е качеството на това, което получавате като сигнали? Третия пункт, на който искам да се спра, е въпрос относно наново структурата и това как изглежда съдебната власт в момента. Говорихме много в предишния дебат за това, че има нужда от преструктуриране с оглед натовареност на съдилища. Същото се отнася, разбира се, и че трябва да се направи преглед и на „Разследване” и Прокуратура. Смятате ли, че има нужда от едно такова преструктуриране? Не говоря само за Прокуратурата, а и за съдебната власт и то не само за административните съдилища. Правилно беше поставен въпросът тук, че не бива да гледаме изолирано само административните съдилища, а цялата организация на съдебната власт. Още нещо, което има в доклада и което беше коментирано в в комисията и предстои да бъде коментирано – проблемът с военните прокурори и с тяхната натовареност. Може би колеги пак ще кажат: не трябва да гледаме само натовареност, когато решаваме нещата. Обаче вижте, колеги, военни съдилища и оттам прокуратури и „Разследване” го има заложено в Конституцията. Има го заложено обаче във време, в което имаме задължителна наборна служба. Имаме съвършено друга организация на армията,

Сменихме текстовете в Конституцията. И при това положение да седят военни съдилища, да седят военни прокуратури на мен лично ми изглежда нелогично. Не само защото няма достатъчно натовареност, просто защото концепцията на държавата се е сменила въобще към начина на организация на армия, кои лица въобще са в системата на военизираност и оттам носещи друг тип отговорност. Тук аз смятам: дори това, че го има в Конституцията, не е пречка. Ако има воля Висшият съдебен съвет има съгласие пред органите на съдебната власт и съгласие, разбира се, и в парламента да се освободим от тези военни структури. Те вече нямат работа. Или ако трябва да останат, ще трябва да са много малко и съвсем с друг капацитет на действие. Това беше третото, на което исках да обърна внимание, защото то вече е проблем за българската държава. Създавано е при други условия, при друг поглед, при друга представа каква ще бъде тяхната дейност. В България след 20 години, когато е приета Конституцията, много неща са се сменили. Даже и Конституцията се е

Заповядайте, господин Янев.

уважаеми господа магистрати, уважаеми колеги! Това, което чухме от главния прокурор на Републиката, наистина потвърждава изнесеното от медиите през последната година за свръхнатовареност, особено на определени прокурори – на прокурори, които съвестно и почтено си вършат работата. Но същевременно се забелязва и друга тенденция едва ли не в превръщане на Прокуратурата във врата на футболно игрище и всеки, който се сети по някакъв повод, отпраща топката по съответен сигнал в тази широко отворена врата. След това главният прокурор трябва да се превръща във вратар, който да преразпределя тези многобройни топки. да е свръхчовек, няма как да проследи и да потърси отговорност, защото Прокуратурата е една огромна армия. Аз не зная, дори 7-годишният мандат, ако се използва в максимална степен главният прокурор да се занимае с работата на всяка една от всички районни прокуратури и в детайли да влезе във всички преписки, това е невъзможно. Оттам идва и големият въпрос, който възниква на чисто конституционна основа: дали съдиите и адвокатите, да речем, във Висшия съдебен съвет могат да избират прокурори, когато те не са наясно със спецификата на тяхната дейност? Или обратното – дали прокурорите, които цял живот са били само прокурори, имат компетенции да избират съдии? И за самото кадруване в съдебната система: как се избират районни прокурори или как се провеждат самите конкурси? Това е една изключително деликатна тема, която вълнува обществото. Господин главен прокурор, искам да Ви кажа, че от моите срещи и приемни в цялата страна се забелязва тенденция на феодализиране на цели региони. Там съответен районен прокурор, съответен районен съдия, кмет и други фактори в общината, са направили една странна хранителна верига, едно странно взаимодействие, което се осъществява форми, които няма и как да бъдат конституционно регламентирани, но те съществуват. Те сформират дори специфични ловни дружинки, на които обсъждат цялата проблематика и не точно проблематика, а как да задържат максимално дълъг период от време властта в съответната община. Сякаш тази община не е част от унитарния характер на републиката. и прокуратурата в това число действа по други механизми, по други стереотипи и по други закони дори. Затова би следвало

ние сме доволни от това, което изнесе главният прокурор на републиката и най-вече от неговата категорична позиция по отношение на изключително деликатни и трудни за обществото теми като една от темите, която продължи да се разисква от момента на внасянето на сигнала до главния прокурор от „Ред, законност и справедливост” и до ден груби нарушения на изборния процес в Република Турция. Това е първият главен прокурор на прехода, който има́ силата, достойнството и нямаше никакъв страх от така наречената политическа класа да внесе този казус, защото това е конституционен казус и се установи, че наистина има нарушения. Нима е нямало нарушения на предишните избори за Четиридесето Народно събрание?

този процес, на това изключително опасно явление за обществото. Освен това е много важно да се подчертае, че не бива по всякакъв повод и за всичко да се казва: „Прокуратурата трябва да си свърши работата.” Е, тя прокуратурата колкото и възможности да има, въпреки че не малко прокурори работят в национален мащаб, те няма как да отговорят на предизвикателствата на престъпленията, които се модифицират с всеки изминал ден. За последните 15 години има около над 30 вида престъпления, които изобщо никой от нас не си е въобразявал, че могат да съществуват преди пет или десет години, но те са факт и всеки един от прокурорите трябва да бъде специалист и по много други теми, за да може да се справи, да речем, с подобен род материя. Тук вече възникна основателно въпросът на колежката, която говори преди мен, по отношение на инспекторатите, да речем в министерствата. Не знам, господин главен прокурор, не прочетох в доклада да сте засегнали темата дали не е възможно голяма част от прокурорите във Върховна касационна прокуратура, да речем, да бъдат командировани в съответните инспекторати, за да може там работата да върви по-добре. Дали не е необходима законодателна промяна? Процентът на сигналите и на преписките, които идват при вас и имат достатъчно качества, те ще продължават да бъдат достатъчно ниски, ако там не работят солидни професионалисти, които познават тази материя. От друга страна, прокуратурата е ограничена с възможности да прави експертизи или да наема вещи лица в съответни материи, които са изключително трудни. Да речем, единият от сигналите, в които ние сме влезли – за сделката с външния дълг, беше в началото на мандата на предишния главен прокурор и до момента така или иначе не сме получили никаква информация какво се е случило с една изключително важна за обществото тема. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС Няма. Други изказвания? Няма. Прекратявам разискванията. Господин Велчев, искате ли да се изкажете? Заповядайте.

Вие поставяте и моя болен въпрос, свързан със санкционирането на правонарушението в държавата.

Не са готови, за да ги кажа сега, но мога да ви кажа критериите, по които съм поръчал проверка. Освен да направим точна инвентаризация на всички органи с контролни правомощия в държавата, мен ми се иска да видя колко глоби и имуществени санкции са наложени през миналата година, колко от тях ефективно са събрани, колко актове на тези административни органи са паднали в съответните административни съдилища, за да видим цената на правонарушенията в публичния сектор и дали имаме наказана система от правонарушения или не. Уверявам ви, че веднага щом получа тази информация, аз ще я предоставя на Народното събрание и на Вас лично, за да можете и Вие да я използвате в рамките на парламентарния контрол. Че идват непроверени сигнали в прокуратурата – идват. Идват и от народни представители, идват и от държавни институции, но това е по-малкият проблем. По-големият проблем е, че идват стотици хиляди сигнали – това не е преувеличение. Стотици хиляди сигнали от граждани, които погрешно смятат, че прокуратурата е органът, който трябва да реши един или друг проблем. На всички тези граждани ние дължим мотивиран отказ. Ние не можем простичко да напишем към дело и да оставим документа в архива, нито можем да го изпратим по компетентност на съответния орган просто така. Ние трябва да започнем проверка, трябва да дадем задача на контролния орган или на полицията, или на ДАНС, да чакаме резултатите, да ги задълбочим в една или друга посока, ако те са недостатъчни и после да отговорим на гражданина. Най-често отговаряме на гражданина, че няма данни за извършено престъпление, но за да стигнем до един понякога очевиден отговор и очевиден от естеството на самия сигнал, който го поражда, боя се, че харчим твърде много усилия. Не знам как ще се преодолее това, уважаема госпожо Михайлова. Мислил съм си, но честно казано, не съм стигнал до извод. Може би трябва да възпитаваме хората бавничко, постепенно, че не всичко, което се случва в страната и което е лошо, непременно е престъпление и не всичко трябва да се отнася до прокуратурата. Що се отнася до преструктурирането на прокурорските служби, напълно сте права. Вероятно тази Ваша позиция произтича от анализа на доклада и Вие виждате, че в системата на прокуратурата има много натоварени и не толкова натоварени прокуратури, макар че и не толкова натоварените също са доста натоварени. Би било добре да можем да преструктурираме прокуратурата и ако това зависеше от нас, вероятно щяхме да го направим. За съжаление, всички знаем това, структурата на прокуратурата е функция от тази на съдилищата. Докато не намерим обща позиция по отношение на съдилищата, няма как ние да преструктурираме нашите служби. Иначе, че те трябва да се окрупнят, аз нямам никакви особени съмнения. Що се отнася до военните съдилища и прокуратури – Вашият въпрос е напълно основателен. За съжаление, той не е от моята компетентност. Аз също съм съгласен с Вас, че военните магистратури в момента са недостатъчно натоварени на фона на огромната натовареност в останалите прокуратури и съдилища, които са цивилни. Уважаеми господин Янев, Вие сте напълно прав, има 153 прокуратури в страната – в тях работят над 1600, близо 1700 прокурори и 560 следователи, множество служители. Нямам и не мога да имам личен, персонален поглед върху дейността на всеки един магистрат, не и при наличието на около един милион дела, заедно със спрените дела, които в момента са на производство в системата. Нека тази цифра да не Ви се струва изкуствена, тя е истинска. Благодарен съм и за добрите думи. Принципният въпрос, който Вие поставяте, е свързан с определени местни сраствания, които не са непознати и за нас –ръководството на прокуратурата, и ние също се отнасяме към тях с известна доза притеснение. Единственият начин това да се реши за съжаление стои извън нас, и може би в една бедна държава може да се реши много трудно, е чрез ротация. Ако ние не създадем условие, при което кариерното израстване на един прокурор или съдия ще бъде функция от броя на случаите, в които той е променил местоработата си, боя се, че няма как да стимулираме колегите да работят другаде, няма как да разбием тези създаващи се странни връзки по места. Що се отнася до командироване на прокурори от ВКП в инспекторатите. Първо, не са чак толкова много прокурорите от ВКП, уверявам ви. Второ, не виждам защо трябва да вършим работата на инспекторатите. Иска ми се държавата да бъде нормална до степен – те да си свършат работата и тогава, когато я свършат, да ни сезират. Защото, знаете ли, аз не се оплаквам тук от работа, не бива да ме разбирате по този начин

Защото ние не можем да им дадем защита с наказателноправни средства по всички проблеми, които те имат, а те имат това очакване от нас. За съжаление очевидно и ние не сме създали по никакъв начин друга представа за себе си в обществото. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване

самия доклад, от кой е внесен и датата 28.05.2010 г., когато е внесен в Народното събрание. Моля да гласуване така предложените корекции на решението.

г. 2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор на Република България констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.” Гласували

по правни въпроси.” Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма. Така докладваният годишен доклад на прокуратурата е приет със съответното решение. Искам да благодаря на господин Велчев и на господин Пенчев за участието им в днешното заседание.

Със становището на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае господин Сичанов.

Предложението е прието.

за периода 20 декември 2009 г. – 20 юли 2010 г. под № 020-00-50, внесен от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 8 септември 2010 г., разгледа Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на за периода 20 декември 2009 г. – 20 юли 2010 г. под № 020-00-50, внесен от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна На заседанието присъстваха от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – Евтим Костадинов, председател и Орхан Исмаилов, заместник-председател. Евтим Костадинов представи накратко данните за дейността на комисията в посочения отчетен период. Докладът е структуриран по раздели, в които са отразени данни за създаването на централизиран архив на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на за състоянието на материалната база и сградния фонд. Представена е и работата с граждани, публичната и международната дейност на комисията, състоянието на нормативната уредба, финансовата отчетност, информация за влезлите в сила съдебни актове по дела, заведени срещу решения на комисията, и предстоящите задачи. своето изложение Евтим Костадинов обърна внимание, че комисията, спазвайки разпоредбите на закона, за отчетния период е извършила проверка на 8152 български граждани, приети са 43 решения е обявена принадлежност на 1299 лица. В специално приложение към доклада са посочени всички решения на комисията за извършените проверки по държавните институции и обявената принадлежност на лицата от тези институции.

както и проверка по изясняване списъците с лица от регионални печатни издания, Министерство на отбраната, Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация” към Министерството на отбраната и други. заключение господин Костадинов подчерта, че комисията е работила в пълен унисон с МВР по предаването на архивите на министерството, като се очаква това предаване да завърши в началото на следващата година.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с единодушие подкрепи внесения доклад и предлага на Народното събрание да приеме проект за Решение по Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2009 г. – 20 юли 2010 г., № 020-00-50, внесен от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Моля народни представители, които имат отношение към обсъждания доклад за дейността на комисията, да го изразят публично. Има ли желаещи народни представители? Заповядайте, господин Радославов. Госпожо председател, колеги, господин Костадинов! Моето лично впечатление от това, което излиза в пресата, в официалните публикации и доклади за резултата на комисията за отчетния период, е, че комисията работи много активно. Мисля, че съгласно закона и това, което беше заложено в този закон да се свърши, комисията успешно си

Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване проект за Решение за приемане на Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби армия за периода 20 декември 2009 г. – 20 юли 2010 г., съгласно предложението по доклада на Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред. Гласували

на които е разпределен. Първо ще чуем доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Заповядайте, господин Добрев. „ДОКЛАД по Законопроект за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, 002-02-31, внесен от Министерския съвет на 30 юли 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 8 септември 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна. На заседанието присъстваха господин Иво Маринов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, госпожа Галатея Коликова – държавен експерт в същото министерство, и господин Михаил Краваев от Министерство на външните работи. Законопроектът беше представен от заместник-министър Иво Маринов. Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар и Европейската общност и нейните държави членки е част от процеса на договаряне, свързан с целите на споразуменията за икономическо партньорство, определени в Споразумението от Котону, и преговорните насоки за СИП с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн. С това споразумение се цели да се позволи на Кот д'Ивоар да се ползва от подобрен достъп до пазара на Европейската общност като се избегнат сътресения в търговията между африканската държава и Европейската общност след изтичането на срока на действие на преходния търговски режим по Споразумението от Котону. Да се намали бедността, да се насърчи регионалната интеграция, икономическото сътрудничество и доброто управление на Западна Африка са други от целите на споразумението. Проектът на Временно споразумение с Кот д'Ивоар е одобрен от Министерския съвет на 10 декември 2008 г. Държавите-членки на Европейския съюз като страни по споразумението следва да го ратифицират в съответствие с вътрешните си процедури. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: – 15 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, внесен от Министерския съвет.” Благодаря. Благодаря. Следва да чуем доклада на Комисията по външна политика и отбрана. Заповядайте, господин Тошев.

госпожо председател, уважаеми колеги! „На свое редовно заседание, проведено на 1 септември 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Временното споразумение с Кот д'Ивоар е част от процеса на договаряне, свързан с целите на споразуменията за икономическо партньорство, определени в Споразумението от Котону, и преговорните насоки за споразуменията за икономическо партньорство с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, приети от Съвета на 12 юни 2010 г. Споразумението е част от преговорите със страните от региона на Западна Африка, който включва Икономическата общност на Западна Африка и Мавритания. Документът е договорен през м. декември 2007 г. заедно с почти идентично споразумение с Гана. Двете споразумения целят да предотвратят влошаването на износа на тези страни за Европейския съюз след изтичането на търговските договорености на Споразумението от Котону. От друга страна, се осигурява допълнително време за договаряне на всеобхватно споразумение за икономическо партньорство, което да включва всички страни от Западна Африка и което да съдържа разпоредби относно търговията с услуги, инвестиции и правилата, свързани с търговия. До приключването на преговорите за всеобхватно регионално споразумение за икономическо партньорство почти всички страни от региона на Западна Африка ще продължат да се ползват от безмитен достъп до пазарите на Европейския съюз по силата на преференциите в рамките на Инициативата „Всичко-освен оръжия” за най-слабо развитите страни. Само Нигерия, която не е сред най-слабо развитите страни, се ползва от Общата система за преференции на Европейската общност. Държавите – членки на Европейския съюз, като страни по Споразумението, следва да го ратифицират в съответствие с вътрешните си процедури. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното становище: Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна.” Благодаря.

за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, № 002-02-31, внесен от Министерския съвет на 31 юли 2010 г. Първо, на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон гореспоменатото Временно споразумение за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга. Второ, временното споразумение с Кот д’Ивоар е част от процеса на договаряне, свързан с целите на споразуменията за икономическо партньорство, определени в Споразумението от Котону, Котону, и преговорните насоки за Споразумението за икономическо партньорство с държавите от Африка, Карибския и Тихиокеанския басейн, приети от Съвета на 12 юли 2002 г. Преговорите за сключване на споразумение за икономическо партньорство със страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн стартират през м. септември 2002 г. и са структурирани в шест региона. Споразумението с Кот д’Ивоар е част от преговорите със страните от региона на Западна Африка, който включва икономическата общност в Западна Африка и Мавритания. Временното споразумение с Кот д’Ивоар е договорено през м. декември 2007 г., заедно с почти идентично споразумение с Гана. Двете споразумения целят да предотвратят влошаването на влошаването на износа на тези страни за Европейския съюз след изтичането на търговските договорености на Споразумението от Котону. От друга страна, се осигурява допълнително време за договаряне на всеобхватно споразумение за икономическо партньорство, включващо всички страни от Западна Африка, както и разпоредби относно търговията с услуги, инвестиции и правила, свързани с търговия. Необходимо е да се спомене, че до приключването на преговорите за всеобхватното регионално споразумение почти всички страни от региона на Западна Африка ще продължат да се ползват да се ползват от безмитен достъп до пазарите на Европейския съюз по силата на преференциите в рамките на Инициативата „Всичко освен оръжия” за най-слаборазвитите страни. Само Нигерия, която не е сред най-слаборазвитите страни, се ползва от общата система за преференции на Европейската общност. Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга, е структурирано в седем дяла, съдържащи разпоредби относно партньорството за развитие, търговия режим по отношение на стоките, услуги, инвестиции и правила, свързани с търговията, както и разпоредби, регламентиращи предотвратяването и уреждането на спорове. Трето, целите на временното споразумение с Кот д’Ивоар са: са: - да позволи на африканската държава да се ползва от подобрен достъп до пазара на Европейската общност в рамките на преговорите за сключване на споразумение за икономическо партньорство и едновременно с това да се избегнат сътресения в търговията между Кот д’Ивоар и Европейската общност след изтичане срока на действие на преходния търговски режим по Споразумението от Котону; - да се изгради основата за договоряне на споразумение за икономическо партньорство, което да допринесе за намаляване на бедността, да насърчи регионалната интеграция, икономическото сътрудничество и доброто управление в Западна Африка и да подобри капацитета - да насърчи хармоничната и постепенна интеграция на Западна Африка в световната икономика в съответствие с нейните политически решения и приоритети за развитие; развитие; - да укрепи съществуващите връзки между страните по споразумението на основата на солидарността и взаимния интерес. Четвърто, данните за стокообмена между България и Кот д’Ивоар са променливи, като тенденцията е за отрицателен търговски баланс. Вносът в България значително надвишава износа, като следва да се отбележи, че приблизително 98,5% от вноса на какаова маса и какаово масло през 2009 г. произтича от Кот д’Ивоар. Засилен е и вносът на каучук и кафе от същата държава. Водещи стоки в българския износ през 2009 г. са

държавите – членки на Европейския съюз, са страни по временното споразумение и следва да го ратифицират в съответствие с вътрешните си процедури. В тази връзка Република България, като пълноправен член на Европейския съюз, е подписала споразумението, при условие за последваща ратификация, отчитайки, че приемането му е въпрос на смесена компетентност в рамките на Европейския съюз. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведено гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, след прието с единодушие предложение, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна,

Законопроекта за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна. Гласували

Благодаря, госпожо председател. Правя процедурно предложение за преминаване към

Закон за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна,

Уважаеми колеги, вземам тази процедура, тъй като следващата сряда е 15 септември – първият учебен ден. Искам да споделя с вас, че обсъждахме на Председателски съвет идеята как да заседава Народното събрание идната сряда. До момента, най-общо казано, се обединихме около две групи предложения. Първото е да няма пленарно заседание, тъй като всички народни представители са получили покани по избирателни райони от училища и културни институти, които на този ден откриват учебната година. Имаше и второ предложение. Няма да скрия, че го направих аз – да има следобедно пленарно заседание от 14,00 ч. Но възражението, което получих в разговор с народни представители (а сега и в залата чувам), е, че няма да бъде възможно на народните представители

за разписаната в чл. 73 възможност и правна норма, че организацията и дейността на Народното събрание се осъществяват въз основа на Конституцията и на правилник, приет от него, въз основа на която норма има изричен текст в нашия правилник, който казва, че по изключение Народното събрание може да променя времето, което ние сме предвидили за редовни заседания (това е чл. 38, ал. 2), предлагам да приемем решение на 15 септември 2010 г. да няма пленарно заседание по причини, че народните представители ще изпълняват задълженията си на такива по избирателни райони. С оглед конкретните точки, които ще имаме за включване в дневен ред, по-късно ще предложа на 28 септември, вторник, да имаме извънредно заседание, но тъй като отсега не мога да посоча конкретните точки за дневния ред, преждевременно само ви информирам за това. Повтарям, ще бъде в съответствие с това какво имаме готово като подадени законопроекти от постоянните комисии. В този смисъл моля да подкрепите предложението на 15 септември 2010 г. да няма пленарно заседание,

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! В последно време всички ставаме свидетели как по екраните се завъртат едни игри за големи – така наречените реалити шоу и реалити игри. Невинаги в тях виждаме само добро поведение, добро отношение и добри нрави. Не съм тук, пред вас, да давам оценка на този тип предавания, а да изостря вашето внимание за нещо, което е много по-сериозно – включването на деца в такъв тип реалити шоута. станахме свидетели, че в много такива се появиха и участваха и малки деца. Реакцията на обществото към това явление беше, меко казано, негативна. Уважаеми колеги, ние всички сме граждани на тази държава. Много от нас сме родители, а други ще бъдат. Като такива не можем да останем настрани от обществената реакция, от това, че обществото реагира агресивно за това да бъдат включвани деца в този тип реалити формати. Разликата при нас обаче е, че ние сме народни представители. Ние сме тук да отговаряме на очакванията на народа, да създаваме правилата, рамките и нормите, които могат да гарантират едно добро отношение на добра държава – правова и демократична. Факт е, че от членовете на всички постоянни комисии, в които беше разглеждан този проблем, нуждата да се промени законът така, че да не се допускат деца в реалити шоу беше подкрепена почти единодушно. Това е добре, това е показател, че когато става въпрос за децата на България и за нашите деца, всички ние мислим в една посока – да ги защитим. Вярно е, че според действащата нормативна уредба на Република България – това са Семейният кодекс, Наказателният, Законът за закрила на детето, Конституцията, родителите са тези, които отговарят за живота и здравето на децата си. Те полагат необходимите грижи за тях и вземат решения, които да не противоречат на техните интереси. Вярвам, че всеки родител, който е включил децата си в такъв тип шоу, е бил воден и ръководен от мотивите, чрез съответните материални или финансови облаги ще подобри както своя живот, така и живота на своите деца. Тук задаваме големия въпрос: каква е цената, която тези деца ще трябва да заплатят? Някак си като че ли това остава встрани от основната цел. Всички знаем, че, възпитавайки децата си, много родители използват различни методи и похвати. За някои от тях е нормално физическото насилие – нещо, което отдавна е отречено от нормалните нормалните демократични и цивилизовани общества. Какво правят органите и институциите в такъв случай? Те реагират, те се намесват, опитват се и са длъжни, естествено, да защитят правата и интересите на тези деца – правото им на нормален и спокоен живот. Казвам това, не за да говоря общи приказки, а за да обърна внимание, че за да се развива едно дете, всички знаем колко фина и колко тънка е неговата психика, колко те всъщност са чупливи и са нежни. Има много фактори в техния живот не винаги трябва да са физически, нещо, което би довело до някакво трайно негативно въздействие относно тяхното развитие. Едно такова развитие с евентуално негативен ефект би било участието в едно реалити шоу – нещо, което измъква децата от естествената им нормална среда и ги поставя в центъра на една игра, едно тото, в което, за съжаление, нашите деца нямат място. Оказа се, че няма изрична разпоредба, която да не позволява тези деца да бъдат вкарани в такъв тип шоу. Нашата цел е не само да търсим наказание, когато тези деца бъдат включени, а ние трябва да го предотвратим. Тяхното място, всички знаем, не е там. Подбудите за недопускане на децата в такъв тип шоу се породиха от това, че СЕМ като регулативен орган в тази държава, който контролира и санкционира нередностите, които медийните оператори излъчват, има правомощия за нещата, които се показват само на екрана, но това не значи, че тези деца не са там, че те не попадат под нападките на недобри отношения, недобри нрави много пъти виждат неща, които не е редно едно дете да види. Единствено водени от желанието да защитим правата и интересите на нашите деца, предлагаме на вашето внимание настоящия законопроект и се надявам да го подкрепите. Благодаря ви.

Заместник-председателите имаме отношение. Притеснявам се дали това ще бъде възможно във времето. Коректно е обаче да подложа на гласуване Вашето предложение.

Тези реалити-предавания използват децата за комерсиални цели. Това е право на тези частни телевизии, но наше право като народни представители, а и като родители е да браним интересите на децата. В този дух е предложението на колегите от ГЕРБ. В този дух е и моето предложение. То е подкрепено от Министерството на културата, Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето. Съмненията за цензура и противоречие с Конституцията считам за несъстоятелни. Дори и да има и най-малка неяснота в тази насока, аз съм готов между първо и второ четене да направя необходимите поправки. Считам, че закон, който брани най-висшия интерес на детето, не може да противоречи на Конституцията. Благодаря.

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията с вносители Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев. Моля, гласувайте.

Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията с вносител Огнян Стоичков. Моля, гласувайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедура за удължаване на максималния срок между първо и второ четене на двата законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията съгласно правилника.

Съобщение за парламентарния контрол на 10 септември 2010 г., петък, начален час 9,00 ч. Поради среща с председателя на Баварския Ландтаг госпожа Барбара Щам, министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще може да отговаря след 10,30 ч. на въпрос от народния представител Янаки Стоилов. Контролът ще започне с изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, който ще отговори на шест въпроса от народните представители Калина Крумова, Цвета Георгиева, Атанас Мерджанов – два въпроса и Антон Кутев – два въпроса. Заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков ще отговори на два въпроса от народните представители Иван Костов и Янаки Стоилов, така и на едно питане от народните представители Яне Янев, Тодор Великов и Емил Василев. Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на едно питане от народния представител Яне Янев. Министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова ще отговори на три въпроса от народните представители Милена Христова и Мая Манолова – два въпроса, и на едно питане от народния представител Димитър Горов.

Министърът на земеделието и горите Мирослав Найденов ще отговори на седем въпроса от народните представители Румен Петров и Спас Панчев – първи въпрос, Меглена Плугчиева – втори въпрос, Лъчезар Тошев – трети въпрос, Цветан Сичанов – четвърти въпрос, Михаил Миков – пети въпрос, Пенко Атанасов – два въпроса, и на две питания от народните представители Дарин Матов и Антон Кутев. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на три питания от народния представител Димчо Михалевски. Министърът на правосъдието Маргарита Попова ще отговори на три въпроса от народните представители Михаил Миков, Милена Христова и Мая Манолова. На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова – на два въпроса от народните представители Ваньо Шарков и Мая Манолова, и на въпрос с писмен отговор от народните представители Ваньо Шарков, Михаил Михайлов и Лъчезар Тошев. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – на питане от народния представител Емилия Масларова. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков – на въпрос от народния представител Корнелия Нинова. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на три въпроса: от народните представители Драгомир Стойнев – два въпроса, и Мая Манолова. Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Ваньо Шарков и Лъчезар Тошев, и на питане от народния представител Емилия Масларова. На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника поради отсъствието на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на четири въпроса от народните представители Четин Казак, Ваньо Шарков – два въпроса, и от Ивелин Николов към министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова. Въпрос от народния представител Георги Андонов към министъра на правосъдието Маргарита Попова. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Николай Младенов и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. заседанието за парламентарен контрол поради ползване на полагаем годишен отпуск не може да участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова. пленарното време за днешния пленарен ден. Утре – начало на парламентарния контрол от 9,00 ч. Закривам пленарното заседание.